Luka (HDZ)** Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, hitni je postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 92

Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije državnog proračuna, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici, amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Ja bih se samo ukratko osvrnuo na načela i osnovne razloge zbog kojih Vlada predlaže ovaj Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Dakle, prvo i osnovno načela na kojima se temelji ovaj novi zakon ne odstupaju od načela sada već važećeg zakona već se radi o implementaciji i novih međunarodnih i mjera i standarda u hrvatski pravni poredak a sve u cilju da se državljani Republike Hrvatske i njene institucije štite od posljedica pranja novca i financiranja terorizma, te da se dalje nadogradi postojeći sustav za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma što će ga u konačnici učiniti još učinkovitijim. Što se tiče izravnih razloga za donošenjem ovoga zakona pod 1. ja ću reći da je to usklađivanje sa tzv. III. Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća Europe o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, te drugim međunarodnim standardima. Samo jedna opservacija, odgovarajući prijenos nove direktive članice Europske unije su bile dužne dovršiti do 15. 12. znači do kraja 2007. godine. Republika Hrvatska praktički ni pola godine nakon toga već ide sa ovim usklađivanjem. Drugo, to je provođenje akcijskog plana kao mjerila u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma vezano za poglavlje IV. Sloboda kretanja kapitala, koja je ujedno a i središnja mjera akcijskog plana koji je donošenje ovog novog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. I konačno to su preporuke Vijeća Europe, njihovog odbora, stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma, čuveni manival iz travnja 2008. godine. Što se tiče najvažnijih novina ovoga prijedloga zakona. Prvo, provođenje procjene rizika za klijente ili transakciju od strane banka i drugih obveznika s obzirom na moguće zlouporabe financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma. Drugo je uvođenje ograničenja u poslovanje sa gotovinom koje se odnosi na sve pravne i fizičke osobe koje obavljajući registriranu djelatnost ne smiju obavljati naplatu u gotovinu u iznosu koji prelazi 105 tisuća kuna, odnosno u poslovima sa nerizdentima u vrijednostima koje prelaze 15 tisuća eura. I to prilikom prodaje roba i pružanja usluga, prodaja nekretnina, primanja zajmova, prodaje prenosivih vrijednosnih papira ili udjela. Tu bih htio reći da ograničenje u poslovanju sa gotovinom kao posljedicu će imati sigurno smanjivanje rizika za zlouporabu korištenja financijskog sustava Republike Hrvatske ubacivanjem u isti neevidentirani gotovinskih sredstava. Slična zakonska uređenja vezana za ograničenja u poslovanju sa gotovinom su i neke od naših susjednih zemalja poput Italije i Slovenije ali i Belgije uvele. Treće, to je uvođenje zabrane korištenja anonimnih proizvoda, odnosno anonimnih bankovnih računa, štednih knjižica na šifre ili donositelje, odnosno račune ili štedne knjižice bez identifikacijskih podataka stranke. Također uvodi se pojam tzv. politički izloženih osoba sukladno odredbama tzv. III. Direktive pri čemu će se odredbe budućeg zakona u tom dijelu odnositi samo na inozemne politički izložene osobe, dok su domaće politički izložene osobe podvrgnute mjerama uobičajene redovne dubinske analize. Poslovni odnosi sa osobama koje zauzimaju ili su zauzimale istaknule javne dužnosti u inozemstvu predstavljaju veće rizike pranja novca i financiranja terorizma te se stoga međunarodni interes temelji na stajalištu da se poslovanjem sa takvim strankama posveti posebna pozornost. Određivanje učinkovitih i razmjernih sankcija i mjera za prekršaje također su propisane ovim zakonom. U prijedlogu zakona kaže da bi zakon trebao stupiti na snagu s početkom 2009. godine, jednostavan razlog je prije svega edukacija svih uključenih obveznika ali i sudionika, tu prije svega mislim na banke i ostale institucije financijskog tržišta. Hvala lijepo.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

na 10. sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma sa Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. svibnja 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se ovaj zakon donese po hitnom postupku sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora budući se njegovim donošenjem nastavlja daljnje usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sa pravnom stečevinom U raspravi na odboru istaknuto je da treba težiti daljnjem jačanju i dogradnji sustava suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te se stoga podržava potpuna harmonizacija primarnog hrvatskog zakonodavstva iz toga područja sa europskom pravnom stečevinom. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li drugi odbori? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, gospodin Željko Turk. Izvolite.

Hrvatskoga sabora, poštovani kolege iz Vlade, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Dozvolite mi da kažem nekoliko riječi o prijedlogu ovoga zakona. Svaka ustavna osnova za donošenje zakona je odredba članak 2. stavak 4. Ustava Republike Hrvatske a Zakon o sprječavanju pranja novca koji je stupio na snagu 1. 11. 1997. godine i koji je djelomično izmijenjen, odnosno noveliran u 2003. godini postavio je temelje za razvitak preventivnom sustava u području sprječavanja pranja novca. Također temeljem toga važećeg zakona donesen je i podzakonski akt, Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca, a pored važećeg zakona, na tom području, području sprječavanja i otkrivanja pranja novca u većoj ili manjoj mjeri odnose se i sljedeći zakoni: to je Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o deviznom poslovanju i Zakon o bankama. Donošenjem danas još uvijek važećeg zakona u studenom 1997. godine i ustrojavanjem Ureda za sprečavanje pranja novca kao financijsko obavještajne jedinice, određivanjem pranja novca i financiranjem turizma kao posebnih kaznenih djela te propisujući temeljem toga i kaznenu odgovornost pravnih osoba i za kazneno djelo pranja novca Republika Hrvatska je uspostavila model kojim se sprečava zlouporaba korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma. Dakle tom uspostavom zakonodavnog pravnog i institucionalnog okvira za sprečavanje pranja novca Republika Hrvatska je prihvatila većinu međunarodnih standarada i mjera u sustavu prevencije pranja novca i financiranja terorizma. Sukladno tome te važećem zakonu hrvatski ured je od samog osnivanja ustrojen u sastavu Ministarstva financija kao autonomna i samostalna financijsko-obavještajna jedinica administrativnoga tipa. Prema međunarodnim standardima ured je ustrojen kao središnja analitička služba koja ima primarno zadaću preventivno djelovati i isto tako analitički obrađivati sumnjive transakcije te po utvrđivanju razloga za sumnju na pranje novca takve slučajeve i dostavljati nadležnim državnim tijelima. Mislim da dobrim dijelom i sami znamo da važeći zakon kao poseban zakon ima preventivan karakter te je ključni elemenat sustava je obveza banaka i drugih obveznika da obavješćuju o svim gotovinskim transakcijama ako je njihova vrijednost veća od 200 tisuća kako i po drugim gotovinskim i bezgotovinskim transakcijama neovisno o njihovoj financijskoj vrijednosti ukoliko postoji sumnja da se radi o pranju novca sukladno određenim indicijama da to postoji. Nije zgorega ponoviti da pranje novca predstavlja aktivnosti u bankovnom, novčarskom ili drugom poslovanju s ciljem da se prikrije pravi izvor odnosno imovine ili prava priskrbljena novcem za koji se zna da je pribavljen na nezakoniti način. Suzbijanje pranja novca nije u nadležnosti samo jedne institucije već je to sustav kojeg čine, a neću ih sve sada nabrajati kako tijela prevencije tako nadzorna tijela te tijela kaznenoga progona. To zapravo znači da ured kao središnje tijelo prevencije djeluje kao jedan posrednik između financijskog i nefinancijskog sektora s jedne strane te tijela nadzora, policije i Državnog odvjetništva sa druge strane. Iz ovog što je ovdje izneseno vidljivo je da je Republika Hrvatska još 1996. godine među prvima od srednje, od srednje i istočnih europskih država pristupila zakonodavnom i institucionalnom uređenju u području sprečavanja pranja novca te je počela i sustavno graditi strategiju za sprečavanje i otkrivanja pranja novca. O tom uspostavljanju pravnog i institucionalnog sustava u sprečavanju pranja novca kao suvremenog i međunarodno priznatog ukazuju i sljedeći podaci da je hrvatski ured od 1998. godine da je jedan od 107 članova međunarodne radne grupe Egmont. Da je predstavnik hrvatskog ureda član Predsjedništva Odbora Vijeće Europe i član i voditelj izaslanstva u Manivalu i isto tako zgodno je konstatirati da je cjeloviti sustav Republike Hrvatske u području suzbijanja pranja novca i financiranje turizma bio više puta i procjenjivan od strane stručnjaka relevantnih međunarodnih institucija. Ovdje možemo konstatirati da u okviru financijsko-obavještajnih jedinica odnosno ureda Hrvatska ima jednu od kvalitetnijih ureda u ovom u ovom dijelu Europe. Da je jedan dio država bazirao svoje zakone i sustave protiv pranja novca na hrvatskome modelu međutim neosporna je činjenica da je međunarodna zajednica donijela nove međunarodne standarde i mjere u području suzbijanja pranja novca i financiranje turizma koje su i ovog predlagatelja zakona vodile ka izradi novoga prijedloga, a u cilju dalje i potpune harmonizacije primarnog hrvatskog zakonodavstva koje to područje sprečavanje pranja novca i financiranje turizma regulira sa europskom pravnom stečevinom a posebno sa direktivom 2005/60 EZ Europskog parlamenta i vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca. Te Konvencijom Vijeća Europe broj 198 o pranju, traganju te privremenom oduzimanju. Države članice UA bile su dužne donijeti zakone sukladno toj direktivi najkasnije do kraja prosinca 2007. godine a iz toga proizlazi da je potrebno sukladno potrebi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa europskom pravnom stečevinom promijeniti naš postojeći zakon. A zbog uključivanja dodatno većeg broja novih cjelovitih mjera zapravo ga i zamijeniti sa jednim posve novim prijedlogom zakona. U okviru procesa pridruživanja taj je proces vezan u poglavlju 4. sloboda kretanja kapitala gdje je postavljeno mjerilo da Republika Hrvatska treba donijeti akcijski plan koji će sadržavati kakvu aktivnost tako i rokove s postavljanjem posebnih mjera sa ciljem usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske u području sprečavanja pranja novca sa pravnom stečevinom koja je vezana na Europsku uniju. Vlada Republike Hrvatske taj je Akcijski plan donijela 31. siječnja 2008. godine i predlagatelj je kod pripreme teksta ovoga prijedloga zakona uzeo u obzir i provođenje mjera iz akcijskog plana. Predlagatelj dalje je također uzeo u obzir i izvješće trećeg kruga procjene mjera protiv pranja novca i financiranje terorizma provedeno krajem 2006. od strane Odbora Vijeća Europe Manival gdje ovo izvješće sadrži detaljnu analizu važećih propisa i institucionalnog okvira i praktične provedbe mjera protiv pranja novca. Sažeti prikaz odbor je i njim se odredio na sljedeći način. Konstatirano je da Hrvatska poduzela neke korake za poboljšanje svojeg sustava protiv mjera pranja novca i financiranje terorizma. Isto tako je u velikoj mjeri usklađen sustav kada se radi o provođenju mjera sprečavanja i otkrivanja pranja novca, ali je isto tako utvrdio da su nedostatne mjere za provođenje dubinskih analiza klijenata. Da je nedovoljno postojanje ili nepostojanje procjene rizika od pranja novca i financiranje terorizma od strane obveznika provedbe propisanih mjera te nepostojanje posebnih mjera uspostavljanja posebnog odnosa sa tzv. politički izloženim osobama. Sve te stvari su navele predlagatelje zakona da na kvalitetan i adekvatan način odgovarajuće uskladi preventivno zakonodavstvo s pravnim propisima EU, odnosno sa direktivom EZ-a, te kroz donošenje ovoga zakona rješavamo slijedeća osnovna pitanja, a to je definiranje temeljnih osnovnih pojmova pranja novca i financiranja terorizma, odgovarajućeg i mislim da je to vrlo bitno širenja kruga obveznika za provođenje mjera na području sprječavanja pranja novca i financiranje turizma i na društva za izdavanje elektroničkog novca, koja obavljaju određene usluge platnog prometa, te u to se uključuje i prijenos novca, te pravne osobe vezano na organizaciju igara na sreću, Internet ili telekomunikacijska sredstva. Uvođenje posebnih odredbi vezano na identifikaciju stranaka i mogućih stvarnih vlasnika, proširivanje obaveza o obavještavanju o sumnjivim transakcijama na slučajevima za koje postoje opravdani razlozi, te uvođenje mogućnosti postupanja stranke na temelju procjena rizika kojim će se obveznicima omogućiti da na vlastitoj prosudbi određenoga rizika poduzmu određene akcije. uvođenje pojma stranih političkih zločina i osoba sukladno direktivi EZ-a o kojoj je i državni tajnik nešto posebno rekao smatram također da u prijedlogu zakona vrlo je bitno zabrana uvođenja ili otvaranja anonimnih računa štednih knjižica na lozinku ili donositelja, odnosno jednostavnim rječnikom rečeno onima koji omogućavaju prikrivanje stvarnog identiteta stranke. Ograničenja u poslovanju sa gotovinom, a rekao sam u uvodu da je do sada to bilo 200000 kuna. Taj se cenzus sada smanjuje na 100000 kuna, odnosno iznad 100000 kuna, odnosno petnaestak a vezano je svakako i na prodaju roba, usluga, prodaju nekretninu, primanje zajmova, te drugih vrijednosnih papira. I ograničenje te gotovinske naplate se odnosi na sve pravne i fizičke osobe koji u svojim registriranim djelatnostima primaju gotov novac. Sustavno provođenje nadzora nad određenom kategorijom obveznika, prije svega uključivanjem novih tijela, te svakako i detaljnije uređenje, modernizacije, međunarodne suradnje sa stranim tijelima. Uvođenje mogućosti za izdavanjem naloga za red redovitim praćenjem poslovanja stranke u slučaju da postoji sumnja na pranje novca ili financiranje turizma, te širenja ukupnog kruga državnih tijela koji potiču urednu obradu predmeta. Svakako, tu spadaju i propisivanje kaznenih odredba, novčane kazne za prekršaje koji povredom odredbi ovog zakona nastaju, te se svakako tu propisuju propisuju i prijelazne i završne odredbe. Ovo što je ovdje u ovom dijelu zadaća novog zakona navedeno jesu načela kojima se na temelju postojećeg prijedloga, odnosno novog prijedloga ne odstupa od dosadašnjih načela važećega zakona već su one samo kao takvo radi o implementaciji, uključivanju novih međunarodnih mjera i standarda u hrvatski pravni poredak sa ciljem da se državljane Republike Hrvatske i njezine institucije štite od posljedica pranja novca i financiranje turizma, te na taj način se želi nadograditi postojeći sustav za suzbijanje pranja novca i financiranje terorizma, te ga se na taj način želi učiniti još učinkovitijim. Predviđa se da prihvaćanje ovog prijedloga zakona neće utjecati direktno na povećanje proračunskih izdataka za državna tijela, jer je sustav za sprječavanje i otkrivanje pranja novca već uspostavljen. Ali svakako da ga treba nadopuniti i proširiti posebno na ona područja vezano uz sprječavanje terorizma. Budući da se ovim prijedlogom zakona predlaže usklađivanje hrvatskog preventivnog zakonodavstva, te posebno posebno na područje sprječavanja novca i financiranje terorizma predlaže se da se ovaj prijedlog zakona donese po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje sa njegovim stupanjem na snagu 1.1.2009.,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 Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Na početku rasprave želim reći da Hrvatska seljačka stranka podržava predmetni tekst prijedloga zakona, jer se njime pored usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije ujedno i kvalitativno poboljšavaju postojeća rješenja, a čije su manjkavosti uočene tijekom dosadašnje primjene u praksi. Tekst ovog zakona pored ciljeva vanjske politike podupire i ciljeve na nacionalnoj razini i prilagođavanjem međunarodnim standardima i mjerama u sustavu prevencije pranja novca i financiranja terorizma. Na taj se način stvaraju preduvjeti za povećanu međusobnu interakciju i suradnju tijelu, tijela prevencije, nadzora, kaznenog progona, te uređuju i druga pitanja s ciljem jačanja učinkovitosti sustava. ću nastojati obrazložiti razloge zbog kojih podržavamo predmetni tekst, ali želim i ukazati možda na neka otvorena pitanja u vezi ove problematike. Iz priloženih materijala koji pojašnjavaju ocjenu stanja i osnovna pitanja koja zakonom treba urediti, te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći vidljivo je slijedeće. Pranje novca predstavlja aktivnosti u bankovnom, novčarskom i drugom poslovanju s ciljem da se prikrije pravi izvor novca, odnosno imovine ili prava priskrbljivanja novcem za koji se zna da je pribavljen na nezakoniti način. Postojećim propisom koji regulira materiju sprječavanja pranja novca kao i drugim propisima, prije svega mislim na Kazneni zakon, Zakon o deviznom poslovanju, Zakon o bankama kao i drugim. U proteklom periodu postavljeni su temelji za razvitak preventivnog sustava u području sprječavanja pranja novca. Odbor stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma Europske unije tijekom 2006. godine ukazao nam je na neke činjenice. Prije svega na nedostatne mjere za provođenje dubinske analize klijenata, nepostojanja procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma od strane obveznika provedbe propisanih mjera. Na nepostojanje posebnih mjera uspostavljanja poslovnog odnosa s tzv. politički izloženim osobama na nedostatne mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i provedbe nadzora primjene istih kod osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti, misli se na odvjetnike, javne bilježnike, porezne savjetnika, računovođe i revizore na nepostojanje sveobuhvatne i detaljne statistike o djelotvornosti cjelokupnog sustava kao i na djelomičnu neusklađenost s međunarodnim standardima na području sprječavanja financiranja terorizma. Ovim prijedlogom zakona Republika Hrvatska će u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma upotrebljavati jednake standarde kao i države članice Europske unije da će, između ostalog uskladiti pojmovno kategorijalni aparat po pitanju pranja novca i financiranja terorizma, da će proširiti krug obveznika za provođenje mjera, uvesti ograničenja u poslovanju s gotovinom, sustavno urediti provođenje nadzora, detaljno urediti međunarodnu suradnju sa stranim nadležnim tijelima kao i proširiti krug državnih tijela i institucija koje će nadležni Ured za sprječavanje pranja novca poticati na obradu predmeta. Slijedom navedenog smatramo da je prijedlog zakona pisan u namjeri i s naglaskom na povećanju brzine i učinkovitosti u provođenju mjera i načela interaktivne nacionalne međunarodne suradnje. Također, da se u hrvatski pravni poredak implementiraju međunarodne mjere i standardi u cilju da se državljani Republike Hrvatske i njene institucije štite od posljedica pranja novca i financiranja terorizma na temelju kojeg će se moći kvalitetnije, odnosno sustavnije obavljati nadzor kao i osigurati globalni pristup sukladno međunarodnim standardima. Želimo ukazati na neka otvorena pitanja u vezi ove problematike, analizirajući predložena rješenja informacije sa terena koje dolaze do nas govore da je prijedlog zakona vrlo solidan, ali da zbog žurnosti i kratkoće vremena na njegovoj izradi možda nije u dovoljnoj mjeri provedena kvalitetna rasprava sa ekspertima na nižim razinama unutar Ministarstva financija i izvan njega, a što je obzirom na značaj problematike neophodno. Ističemo i činjenicu da će se donošenjem zakona povećati opseg i struktura zadaća Ureda za sprječavanja prava novca i nekih drugih nadzornih tijela zbog proširenja kruga u određenih obveznika. Također, za bilo kakvu ozbiljnu akciju, neophodno je ostvariti odgovarajuće organizacijske operativno-planske i druge zahvate, pri čemu posebno ukazujemo na operativni okvir među nadležnim institucijama. Samo se izgradnjom odgovarajućih sposobnosti za provedbu potrebnih mjera može udovoljiti novim zadaćama i standardima na tom području. Bez obzira na to, još jednom ističemo da klub HSS-a podržava prijedlog predmetnog zakona, ali ujedno ukazuje i na možda otvorena pitanja za koja se nadamo da će nadležne institucije poduzeti sve potrebne aktivnosti i mjere kako bi bilo što manje problema u njegovoj provedbi, a koja neće utjecati na njegovu učinkovitost. Pored toga, mišljenja smo da postoji prostora da se pojedina konkretna problematika i zakona kvalitativno uredi i proceduralno jednostavnijim podzakonskim propisima koji su u nadležnosti ministra financija. Kako se predloženi zakon posebno nadograđuje odredbama vezanih uz sprječavanje financiranja terorizma, pri tome mislimo na klasični radiološki, kemijski, nuklearni i biološki terorizam, pored do sad navedenog posebno želimo naglasiti činjenicu da je Republika Hrvatska kao predsjedavajuća Protuterorističkog odjela Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ima mogućnost i aktivnijeg sudjelovanja u inicijativama za preventivno djelovanje, što se može posebno cijeniti i vrednovati. UN-ove rezolucije traže i potiču suradnju na tom području i prepoznaju taj problem kao globalan, bez obzira na pripadnost ili stupanj razvoja. Terorizam sam po sebi je globalan problem te ima potencijal uzrokovati goleme ekonomske i psihološke štete. Kao odgovor u borbi protiv terorizma razvijaju se razni modeli od njegove zaštite. Na primjer, Republika Hrvatska je donijela Zakon o obalnoj straži koji se dijelom dotiče ove materije. Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom te je potpisnica raznih konvencija i sporazuma po pitanju borbe protiv terorizma. Kako se terorizam vjerojatno financira sa svih strana svijeta te ima pristup mnogobrojnim izvorima financiranja, jedan od modela zaštite od terorizma je i globalni nadzor njegovih financijskih tokova s ciljem da se preduhitre teroristi, pri čemu je važna informatizacija čitavog sustava nadzora financijskog tržišta. Nakon 11. rujna 2001. posebno su na meti kritike bile neformalne mreže za slanje novca kojima se koristi većina emigranata te se pritom ukazalo na potrebu borbe protiv financiranja terorizma na svim razinama. I još jednom ističem da će klub HSS-a podržati predloženi zakon. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

donijeli još 1997. godine, onda smo ga novelirali 2003., donijeli smo čitav niz drugih zakona koji bi trebalo, jasno spriječiti takvo ponašanje, bilo da je riječ o Zakonu o deviznim poslovanjima, pa onda Zakonu o odgovornosti pravnih osoba. To je doneseno za vrijeme trećesiječanjske administracije kao i Zakon o bankama itd. Ključni element ovog Zakona je obveza banaka da obavještavaju Ured za sprječavanje pranja novca o svim gotovinskim gotovinskim transakcijama iznad 200 tisuća kuna ili da obavještavaju ured, da budem precizniji o svim sumnjivim transakcijama. Što se sad ovdje dešava kod ovog Zakona? Do sada su tu obvezu imale samo banke, štedionice, mjenjačnice, osiguravajuća društva, a od sada će to biti ili ta obveza će biti i na javnim bilježnicima, koje bi možda prve trebalo prijaviti, zatim odvjetnici će također to trebati prijavljivati, pa porezni savjetnici itd. E sada ako znamo da su te osobe poglavito recimo odvjetnici zaštićeni poslovnom tajnom, ja ne znam kako će se u djelo provesti te odredbe. Ja mislim da će biti i ovdje po onoj narodno, tresla se brda a na kraju se ništa izroditi iz svega toga neće. No, da nešto po tom pitanju svakako treba uraditi, ja mislim da u to nema sumnje. Zemlje u tranziciji slobodno se može reći, da su eldorado za sumnjivi kapital. Pratimo događanja recimo na toj krim sceni u Hrvatskoj i vidimo kako sjajno recimo surađuje hrvatska i srpska mafija. Tu ih ideologija, tu recimo ova događanja iz 90-tih njima nisu nikakva prepreka. Koliko s druge strane prihod ili koliki prihod ostvaruje hrvatsko podzemlje, tj. hrvatska mafija u ovom trenutku nikome nije lako reći. Znamo da se međutim taj njihov novac sve više investira u graditeljstvo, da se investira u kupnju različitih tvrtki. Počeli su sada nakon gostionica kupovati hotele, nekretnine i zasigurno ovdje nije riječ o malom novcu. Neki spominju da se samo se samo narkomafija godišnje obrne oko 200 pa i više milijuna eura što će reći, na hrvatskom tržištu jasno, što će reći da je riječ o po slovima teškima, između milijarde i pol i dvije milijarde kuna. Nedavno sam pročitao da samo jedna mafijaška porodica iz Kalabrije ima godišnji prihod kao Slovenija i Estonija zajedno. Tame se spominje u tim tekstovima cifra od 44 milijardi eura. Kako u Italiji, tako i u Hrvatskoj, jasno taj novac se ostvaruje od trgovine droge, od prostitucije, reketom, kamatarenjem. Jasno je da se onda taj novac ulaže u građevinsku industriju, kupuju se nekretnine, ali za razliku od Hrvatske ako u Italiji se uhvati jednog takvog narko bossa onda mu slijedi i zapljena sve one imovine koju je do tada posjedovao što je u Hrvatskoj usuđujem se reći, nemoguća misija. U nas svi voze ove džipove, kako se zovu, "porshee". Žive u elitnim hrvatskim tim destinacijama ili u elitnim hrvatskim dijelovima tih gradova velikih. Vode se kao nezaposleni, kao sobarice kao što je bilo to u jednom istarskom riječkom slučaju ili što je jednako tako katastrofalno, vode poslove iz zatvora. I danas sam negdje pročitao da se jedan zatvorenik predozirao u čini mi se splitskom zatvoru. Ako je prihod te kalabrijske mafije 44 milijarde eura, onda znajte da dio tog novca te obitelji je zasigurno mafijaške, i u Hrvatskoj. Iako s druge strane imam dojam da je hrvatsko tržište relativno zatvoreno, ali je sigurno dio tog kapitala i na tim prostorima. Gdje ne znam, ali pretpostavljam da je, ali ja nisam za to nadležan da to istražujem, za to su nadležni neki drugi. Inače organizirani kriminal u Italiji godišnje namakne kažu oko 100 milijardi eura, od toga doslovce oni su izračunali 23 milijarde eura od droge, 4,7 milijardi od pranja novca, 4,1 milijardu od zelenašenja itd. Znači samo ta talijanska kalabrijska mafijaška obitelj u Njemačku godišnje ulaže oko 5 milijardi eura. E sada ako ulaže u Njemačku koja ima daleko rigoroznije zakone i kontrole, onda za pretpostaviti je da dio novaca dolazi i u Hrvatsku. Ako je bruto društveni proizvod jedne Italije hiljadu milijardi eura onda neki kažu da na mafiju u Italiji otpada oko 10%. To je vjerojatno pretjerivanje, ali 5% to bi mogla biti u Italiji jedna realna realna cifra koliko tog novca se obrne preko tih mafijaških obitelji. E sada se postavlja pitanje, ako je bruto društveni proizvod Republike Hrvatske oko 300 milijardi kuna, koliko iznosi udio u tih 300 milijardi kuna, tih hrvatskih mafijaških obitelji. Vjerojatno ne 5% bruto društvenog proizvoda kao i u Italiji, ali slobodno se može govoriti da 1% bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske u ovom času otpada na hrvatsku mafiju. To je znači negdje 3 milijarde kuna, to je zasigurno ogroman novac. E sada jasno je da će oni koji o tome pišu, dobiti pod navodnicima, palicom po glavi. Zadnji u nizu bio je Dušan Miljuš i toj bejzbol demokraciji da se tako izrazim ili paličnoj demokraciji, treba jasno poručiti i reći ne. To se ne smije dešavati u Hrvatskoj , to se ni na koji način ne smije tolerirati. Međutim gdje je ovaj problem? Ja kažem pa u nemoralu možda i svih vlasti. Ako nitko gospodo nikoga do sada nije pitao od kuda tebi prvi milijun eura ili prvi milijun dolara sve jedno i ako ti danas zbog toga što te netko 90-tih godina nije pitao od kuda ti, a ne pita te ni danas, taj prvi milijun eura, postaješ stup karijatida ovoga društva. Ako nitko tajkunima ne postavlja pitanje od kuda vam novac za tvrtke, poduzeća, hotele koje ste stekli ne znam 92., 93. ili 95. sve jedno, onda jasno zašto pitati neke druge. Međutim, jasno je da se mora pitati, usuđujem se reći i jedne i druge kako su oni došli do novca. Na primjer Goran Štrok je progovorio o jednoj iznudi, apsolutno je dobro napravio što je o tome progovorio. Rekao je da je zbog 200 hiljada eura ucjene njemu propalo 6 ili 7 mjeseci u hotelu "Bellevue" u Dubrovniku i da je izgubio zbog toga 5 milijuna eura, ali nije rekao za koliko je došao do tog hotela. Danas naši kriminalci nisu više samo batinaši obrijanih glava, to su danas i prava gospoda koja hodaju ne znam u "bossovim" tim odijelim i voze te "porsheeine" džipove. No što je isto tako tipično za Hrvatsku? Hrvatska u zadnjih 15 godina po pranju novca nije učinila gotovo ništa, usuđujem se reći da po tom pitanju učinili smo manje od ništa. Gotovo da da se usuđujem ustvrditi da smo više potrošili za plaće, za uredske materijalne troškove tog famoznog Ureda za sprječavanje pranja novca no što su oni spriječili pranja novca. U ovoj zemlji odgovaraju ljudi ako na dar prime jednu peku koja vrijedi 300, 500 ma neka košta hiljadu kuna, kao u slučaju ovoga Gotovca iz HEP-a. Ja ne kažem da tu nije bilo nečega većeg, ali 300 ili 500 500 ili zbog 300 ili 500 kuna vrijedne peke nekoga držati u pritvoru godinu dana, to u velikoj mjeri govori da se ovaj društveni sustav na neki način raspada, da se sve moralne vrijednosti naprosto ili vrednote dovode u pitanje i to je između ostalog i dokaz nesposobnosti institucija. Inače, gospodin Mladen Bajić, kada je riječ o pranju novca rekao je rekao je da je taj ured za kojeg ja kažem da više potroši na plaće nego što spriječi pranja novca, 2007. obustavio financijske transakcije u iznosu os 5 milijuna Privremeno je oduzeo 17,4 milijuna kuna, trajno 349 tisuća 445 eura. 349 tisuća 445 znači eura je trajno oduzeo. To je, koliko je to? To je nekih 2,5 milijuna kuna. pranje novca na godišnjoj razini prema podacima gospodina Bajića teško je 40 milijuna kuna. da ta naša mafija, ako samo od droge obrne između milijardu i 500 do 2 milijarde kuna, znači na godišnjoj razini tu je njeno učešće od cca 1% bruto društvenog proizvoda. jednom riječju ovaj sustav u Hrvatskoj kada je riječ o pranju novca ili sprječavanju, zapriječavanju pranja novca ne funkcionira, 'ajde 2007. možda je bila jedna … /Govornik 5,6 milijuna eura je na neki način stopirano, ali novac vidimo i sami kola sve u šesnaest. I ono što je najgore, ti ljudi nakon što operu taj novac postaju stupovi društva, postaju ugledni građani, postaju poduzetnici čija je prošlost jasno mračna, ali koga u Hrvatskoj za to briga. Ovdje u ovoj zemlji nikoga mi nećemo pitati otkuda nekome prvi milijun eura. Što je cilj ovoga zakona? Znači, zabrana otvaranja ili vođenje anonimnih računa štednih knjižica na lozinku ili donositelja odnosno drugih proizvoda koji omogućavaju prikrivanje stvarnog identiteta stranke te zabranu poslovanja obveznika s prividnim bankama. Zatim ograničenje u poslovanju s gotovinom na način da se ne smiju u Republici Hrvatskoj obavljaju naplate u gotovini u iznosu koji prelazi 105 tisuća kuna odnosno u poslovima s nerezidentima u vrijednosti koja prelazi 15 tisuća eura, sustavno uređenje i provođenje nadzora nad određenim kategorijama obveznika, prije sveg uključivanjem novih tijela kao primarnih nadzornika u postojeći sustav za nadzor nad obveznicima itd., što će se na kraju iz svega toga izroditi? Ako se stvarno ne postigne svenacionalni konsenzus po tim pitanjima bojim se da to neće biti dobro i da od svega toga neće biti ništa. A ako se stvarno ništa ne postigne onda to neće biti dobro za društvo, to neće biti dobro za gospodarstvo, za zemlju, to neće biti dobro za našu djecu koja se doista mogu naći u svakakvim iskušenjima. To jasno onda urušava povjerenje u policiju, u pravosuđe, u politiku. Iako bih se usudio i to reći, da nema gore mafije od pravosudne mafije bilo da dodjeljuje nekome turističko zemljište kao u "Vrtovima sunca" ili u Istri, bilo ovaj famozni sudac danas u Slobodnoj Dalmaciji sramotni sudac, naslov pravosuđe od blata - razotkrivena presuda da ne kažem koga, proglasio mrtvim a ne zna koliko nasljednika itd. I sada neka ti jedan takav sudac sudi pa bolje da si sam presudiš. No, pustimo sada to. Bilo bi dobro da se u ovoj zemlji otkriju napadači na jednoga Dušana Miljuša, na Milana Krivokuću, na Tonči Turića, na Marka Škroba, na Bruna Orušara, na Mirka Švepsa, Bonačića pa i Zagorca, pa i Mislava Žagara, pa i Božu Prku, Kuljiša, Rađenovića itd. Neki su možda bili bliski sa tim podzemljem, ali velika većina njih dobila je od mafije jer su se borili protiv mafije. Prvi korak je jasno upozorenje, prijetnja onda dođe palež, možda dizanje auta u zrak i onda na kraju metak. U igri je svi znamo velik novac i oni koji im stanu na put, a u igri je 1% bruto društvenog proizvoda, ti će biti uklonjeni ako im se ne priklonimo. E da im se ne bi priklonili, da im se ne bi poklanjali, ja znam da treba hrabrosti, da trebaju za to zakoni, trebaju ljudi, treba treba puno volje, smjelosti, nadasve poštenja, a ljudi koji se bave tim poslom u ovoj zemlji moraju itekako biti plaćeni i nagrađeni. Istina je i ta, ono što smo sijali 18 godina sada na neki način žanjemo. Sustav je stvorio točno oplodio je te pojedince. Kada su bili u začetku, s njima se bilo lako obračunati. To se tada nije učinilo, a danas nažalost s velikom većinom njih biti će gotovo nemoguće doći na kraj, jer kao što rekoh postali su stupovi … /Govornik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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Da bismo uopće mogli raspravljati o ovom Prijedlogu zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma koji je evo kao što vidimo i same oznake europski dakle ide u hitnu proceduru i nemamo mogućnosti raspravljanja u dva čitanja. Ali zbog toga mislim da je vrijeme i ovo i mjesto da progovorimo o aktualnoj situaciji, kako je i koji su rezultati, dosadašnji učinci dosadašnjeg Zakona o sprječavanju pranja novca kao i učinci samog ureda koji je eto vrhovno tijelo, postavljen temeljem zakona i odgovoran u učincima sprječavanja pranja novca. Hrvatska danas uopće ne vodi brigu o mogućnosti da se prljavim novcem, kaže izvješće Monivola, financiraju čak i terorističke organizacije, a o drugim zlouporabama i malverzacijama da se i ne govori. Dakle to je samo jedan dio izvješća Monivola, tijela zaduženog za borbu protiv pranja novca u Europi. I tako se tamo zaključuje da je Hrvatska postala novi raj za prljavi novac. Je li nama sudbina da se mi u Hrvatskoj zaista proglasimo našu lijepu zemlju praonicom prljavog novca? Posebno, zato treba biti vrlo realan i ne ublažavati situaciju i prikaze, kao što je to učinjeno u ocjeni stanja, nerealno. nerealno. Pa se onda tvrdi kako se pozitivno ocjenjuju napori Republike Hrvatske na području prevencije pranja novca i financiranja terorizma. Upravo suprotno, upravno suprotna je situacija. Zbog toga i imamo danas i danas raspravljamo o novom Prijedlogu Zakona o sprečavanju pranja novca. Ali kao što borba protiv korupcija, a jednako tako i borba protiv pranja novca, prije svega ne vodi se papirima, nego ozbiljnom voljom i koordinacijom svih državnih tijela, ali i ne samo državnih tijela, onda treba kažem biti realan i priznati neke stvari kako bi se stvari promijenile na bolje. Vjerujem duboko da je to nama svima ovdje zajednički cilja. Posebno poglavlje u izvješću, govori o jednom poraznom podatku, da se u proteklih 10 godina, koliko je na snazi Zakon o sprječavanju pranja novca hrvatsko pravosuđe opće nije bavilo slučajevima pranja novca, a kako bi se i bavilo na adekvatan način, kada u zakonu za osnovno djelo pranja novca nije propisana kazna, pa onda nema ni djela. Što je učinjeno u Hrvatskom saboru kada se tome uvidjelo? Zaključkom je administrativno nadopunjen zakon. Mi smo u klubu SDP-a pritužili takav zaključak, kao protuzakonit, protuustavni način određivanja kaznenih djela i zakona. I sada čekamo reakciju već godinama Ustavnog suda, pa se postavlja pitanje i ono što je doživjelo sudski epilog, što će biti sa takvim odlukama, odnosno da li će te osobe biti oslobođene, odnosno da li će im još država platiti naknadu ukoliko su se našle u zatvoru. Međutim, evo kako izvješće, mi moramo eto vidjeti kako nismo imali vlastitih izvješća, preko stranih izvješća saznavati što se u Hrvatskoj zbiva, pa evo i u samom pravosuđu. Kaže da postoje, da su zabilježena tek 2 procesa u kojima je podignuta optužnica protiv 14 osoba, međutim i dan danas nema sudskog epiloga. Upozorena je također, da u slučaju Hrvatske pošte, institucije koja se bavi novčanim doznakama, ne postoje doslovno citiram: "primjenjive regulative kojima bi se mogao nadzirati i kontrolirati tijek novca." To je jedno vrlo detaljno izvješće, koje na 200 stranica sustavno je sastavio odbor Vijeća Europe zaključeno da se upravo prljavi novac u Hrvatskoj najčešće dolazi i to preko računa, računa bez brojeva i lažnim imenima. Zašto je ovo izvješće važno? Ja bih se, mi ovdje sami sebe sada mazohistički se iživljavali na ovom poreznom izvješću, nego da bi vidjeli što bi osim ovog papirnatog načina razmišljanja i nekih boljih rješenja u ovom prijedlogu zakona valjalo zajedničkim snagama učiniti na vlastitom objedinjavanju nekih naših važnih i prevažnih institucija, odnosno koji bi ovdje trebali imati dominantnu ulogu. Financijske manipulacije, dalje u izvješću stoji, ne odvijaju se, najprije kaže da se odvijaju prema već poznatom obrascu, po kojem se prljavi novac u Hrvatsku s lakoćom transferira s off-shore kompanijama i fondovima upravo preko rezidentnih računa. Na to smo ovdje i godinama upozoravali. Međutim, u hrvatskom financijskom sustavu moguće je, to kaže izvješće manipulirati prljavim novcem i bez off-shore kompanija. U nekoj recimo egzotičnoj zemlji i to na način, da se gotovina ubaci u platni sustav depozitima koji se polažu na žiro-račune kompanija u obliku zajmova. To je ustaljeni modus operandi. Zatim, nekim netransparentnim kreditima i poslovanjem između zaposlenika i partnera kompanije. Na temelju analiza koje je taj odbor Vijeća Europe proveo nad Ministarstvom unutarnjih poslova, zaključio je da se ilegalna sredstva mogu oprati i bez malverzacija u Hrvatskoj s računima, a najčešće kupnjom nekretnina i skupocjenih automobila. Stručnjaci čak iz Strassbourga smatraju, da iako se ogromni kapital vrti, sredstva koje okreće mafija, ali da zabrinjavajuća sredstva se upravo vrte u gospodarskom kriminalitetu oko 170 milijuna eura, a mi dan danas nemamo one potrebne gospodarske inkriminacije, imamo socijalističke inkriminacije na što nas svake godine upozorava izvješće Državnog odvjetništva, gdje govori kako nemaju zaista niti pravu zakonsku regulativu, kako bi mogli procesuirati nešto što skandalizira javnost, obične građane što ne može doživjeti niti progon, a ako se nešto i pokrene, opet ne doživljava završetak na sudovima. Dominantna grupacija u Hrvatskoj u tom krim miljeu koji su proteklih 17, 18 godina preobrazili svoje lice, preobrazili gotovo svoj lik, ali i jednako djelo. Prevalili su oni tako dug taj put u tih zadnjih 17, 18 godina, od onih najsirovijih oblika mafijašenja, trgovine drogom, trgovine oružjem, reketarenja, šverca novca, najgrubljom fizičkom likvidacijom konkurenata. Uživali su tada visoko pokroviteljstvo nedodirljivosti, čitavih tih 90 godina. Ali danas ti likovi, ti oni su konac tih 90-ih, gotovo dočekali kao neokrunjeni kraljevi podzemlja. Ali izašli su iz podzemlja i postali sastavni dio nadzemlja. Njih možete vidjeti u hotelskom lobiju, njih možete vidjeti na donatorskim večerama, kao vrlo osjećajne i blagodarne ljude. Za tko je to kriv? Mi smo krivi. Danas su oni ugledni biznismeni, uglednici koji grade ne stanove, koji grade gotovo pola četvrti gradova, poslovno-stambene objekte, kupuju vidite stoti tisuća kvadrata poljoprivrednog zemljišta koje čim kupe, gle čuda, postaje građevno. A naše građevno od djedova i pradjedova preko noći postaje poljoprivredno. To se nama ovdje događa koji upozoravamo na takve stvari. I sada, kako se plasira taj novac? Naravno u građevinu, u druge poslove, ali uglavnom gleda se da se taj kapital brzo oplodi. Nemaju oni vremena čekati kao i obični građani dozvole i tako. Dakle, investira se u lokalno vodstvo, počesto, u lokanu vlast, u arhitekte, u urbaniste, u bankare, ali i u neke medije koji će veličati takve divne poduhvate. E tako, vidite, u takvoj jednoj situaciji javljaju se ipak ljudi koji ničime izazvani žele obavljati svoj posao. Takav čovjek je Dušan Miljoš, takav čovjek je Igor Rađenović. Takvih ljudi je bilo i prije njih, takvih ljudi, neka se sustav ne uspava, biti će i poslije njih. Koji neće nestati. Upravo ti ljudi daju nadu, daju vjeru da imamo šanse postati jedna uljuđena zemlja. Zbog toga se postavlja pitanje zbog čega mi još u Ministarstvu unutarnjih poslova nemamo posebne antimafijaške odrede, odrede, odnosno i urede koji bi onda imali takve odrede. Da li se sjećate one akcije hvale vrijedne i obećanja da će stotinjak onih koji su organima gonjenja kao mafijaši biti provjeravana njihova imovina. Kako se završio taj grandiozni plan koji je bio u medijima slavljen i hvaljen? Pao je na prvoj stepenici. I kako? Opstruiran unutra, jer je prvo došao u ruke onima koji su se našli na toj listi. I o čemu onda mi pričamo? I nitko nije odgovarao kako je taj dokument izašao, tko ga je dao. Prema tome, time bi se trebala prije svega, i nemoćan je sam ured koji nema takvu jednu operativu, ali dakle, Ured za sprječavanje pranja novca, antimafijaški odjeli u policiji, policijski odredi koji će se baviti takvim stvarima a ne herojskih djelima uhićenjem djece sa smotuljkom marihuane. Dajte molim vas, gdje se troše državni novci. A ovdje pravimo počesto parade sa prijedlozima koji onda ne doživljavaju svoj uspjeh. Osnovna primjedba je kako učiniti ured efikasnijim, bilo je razmišljanja da postaje sastavni dio USKOK-a, to bi bila prava stvar, a ne da se USKOK dopisuje mjesecima s jedne strane na drugu stranu. Jer gdje se nalazi ured za sprječavanja novca? Da li ovdje netko zna gdje se sakrio ured za sprječavanje novca? Negdje u prostorijama FINA-e zagubljen kao i njegova važna i prevažna društvena uloga. Tomu ne smije biti tako, Ured za sprječavanje novca trebao bi usko surađivati ne razumije./… dijelom da bi bio efikasniji, to sigurno tako. Jer dosadašnje ustrojstvo pokazuje da on nije mogao biti na ovaj način ni samostalan ni efikasan njega treba izdvojiti iz Ministarstva financija i da postane jedan odjel, poseban odjel USKOK-a. Tu bi onda oni imali svoju potpunu nezavisnost, visoke plaće, bili bi nedodirljivi. Ako želimo zaista ozbiljno da se uhvatimo sa ovim velikim problemom, da se ne proglasimo praonicom novca, to nam je hitno za učiniti. Još jedna samo napomena, nije dobro u zakonu da ured, da su zadaće nadležnosti Ureda za sprječavanje novca tek u članku 56., tek u Glavi IV., trebalo je

koji se sada i proširuju i dobro je da se proširuju, pa nisu samo oni doušnici države, oni su pomoćna tijela koji savjesno trebaju obavljati i doprinijeti suzbijanju sprječavanja pranja novca, ali veću afirmaciju, veću ulogu, da je to i vidljivo iz samog teksta zakona, ne samo iz opisa

prekorači vrijeme, pa vas molim da se držimo toga vremena. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, predstavnici predlagatelja, uvažene kolegice i kolege. Republika Hrvatska je Zakonom o sprječavanju pranja novca od 1997. godine te ustrojem Ureda za sprječavanje pranja novca, kao i prepoznavanjem i određivanjem pranja novca i financiranja terorizma kao kaznenih djela uspostavila model kojim se sprječava zlouporaba korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma. Time je prihvaćena i tada važeća većina međunarodnih standarda i mjera u sustavu prevencije pranja novca i financiranja terorizma. Međutim, do danas Međunarodna zajednica je donijela nove međunarodne standarde i mjere u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma koji su bili temelj hrvatskom zakonodavstvu, izradi ovoga Prijedloga zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Želio bih se ovdje dotaći ciljeva i posljedica koje će donošenjem zakona zaživjeti. Kao što je već rečeno ovim zakonom, uključuju se u cijelosti međunarodne mjere i standardi u zakonodavstvo Republike Hrvatske i sam zakon nosi oznaku europskog zakona. Nadalje, poboljšat će se učinkovitost cijelog sustava suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma

neevidentiranih gotovinskih sredstava većih iznosa s ciljem da se ukaže i na fizičke i na pravne osobe koje u svom poslovanju koriste velike iznose gotovine nepoznatog porijekla. Također osigurava se sustavniji i temeljitiji nadzor nad obveznicima u provođenju mjera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i financiranje terorizma. Istovremeno određuje se učinkovitije sankcije i mjere u slučajevima nepoštivanja propisanih zakonskih odredbi te na kraju osigurava se globalni pristup u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma sukladno međunarodnim standardima kada je to moguće izvan granica Republike Hrvatske. Bitna je povezanost također zakona o kojem raspravljamo u ovoj točci sa Zakonom o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske ali o tome ću reći nešto kad dođe 4. točka dnevnog reda. Znači Konačni prijedlog zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske. Uz ovo što je rečeno do sad u raspravi od predlagatelja u materijalima koje smo dobili naravno da smatram da treba dati podršku donošenju Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Hvala. Zahvaljujem. Obavještavam samo da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu u raspravu u trajanju od 10 minuta u 12 sati i 55 minuta. Hvala lijepa. Dalje pojedinačna rasprava. Uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege od pamtivijeka ljudsko društvo muče i opterećuju po prirodi isti ili slični problemi. Od pamtivijeka razvoj društva koče i osporavaju iste ili slične negativnosti. Samo u različitim i savršenijim oblicima. Isto tako i ekonomiju društva opterećuju uvijek iste ili slične negativne ekonomske pojave; nezaposlenost, inflacija, siva ekonomija, utaja poreza, neplaćanje dospjelih obveza, sudski sporovi, bankroti, pranje novca i Iako bismo iz vidnog polja mogli isključiti sve što bi moglo pokvariti lijepu sliku nesporno je da je u društvu uvijek bilo onih koji žele društvo u kojemu može egzistirati trgovina bez načela i onih koji žele društvo u kojem je moguće bogatstvo bez rada. Iako bi se i jedna u političke svrhe davno izrečena poruka da se nikada nitko ne bi trebao umoriti od pomaganja svom narodu mogla doživljavati kao jeftini demagoški pamflet osobno smatram da s nitko nikada ne bi trebao obeshrabriti u življenju i djelovanju u okviru pozitivnih zakonskih propisa poštujući temeljne slobode svakog čovjeka pojedinca i temeljne vrednote društva. Ali istodobno boreći se i protiv silnica koje se suprotstavljaju takvom življenju i djelovanju. Prati novac i financirati terorizam je protuzakonito, protučovječno i društveno neprihvatljivo. Idealno društvo podrazumijeva savršenstvo odnosa u svim segmentima društvenog života ali u praksi pokazalo se idealno društvo još nije izgrađeno a niti je to realno očekivati. namjerama i aktivnostima onih koji utječu na izgradnju društva ali i po tendencijama i smjerovima određenih pojava možemo se uvjeriti u kakvom društvu živimo i predvidjeti kakvo društvo izgrađujemo te kakvom društvu stremimo odnosno u kakvom društvu želimo živjeti i kakvo ga želimo ostaviti u nasljeđe sljedećim generacijama. Stoga pozdravljam svaki oblik borbe protiv svih aktivnosti i protagonista koje negativno utječu na izgradnju ljepšeg, uređenijeg i civiliziranijeg društvenog života. Ovaj Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma jest doista izravan oblik borbe protiv najgrubljih razarača ekonomskog i društvenog života. Ovaj Prijedlog zakona implementira i međunarodne mjere i standarde u hrvatsko zakonodavstvo s kojim će se stvoriti pravni okvir kojim će se Republika Hrvatska i njene institucije štititi od posljedica pranja novca i financiranja terorizma ali i nadograditi postojeći sustav radi postizanja učinkovitosti borbe protiv pranja novca i financiranja terorista. Postoji nekoliko razloga za donošenje ovog zakona ali su najvažniji usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, provođenje akcijskog plana i preporuka Vijeća Europe. Najvažnije za istaknuti iz ovog zakona jest uvođenje ograničenja poslovanja s gotovinom na sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i ne smiju obavljati naplatu u gotovini u iznosu koji prelazi 105 tisuća kuna tj. uvođenje zabrane korištenja anonimnih proizvoda odnosno anonimnih bankovnih računa. Iako ne postoji ni društvo u kojem nisu prisutne aktivnosti pranja novca čine mi se pretencioznim ocjene da je Hrvatska raj za prljavi novac. Službena izvješća i međunarodnih i domaćih institucija upućuju na to da je Hrvatska poduzimala određene mjere unapređenju sustava borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. U trećem izvješću Manivala od 16. travnja 2008. istaknuto je citiram: «Mjere protiv pranja novca u velikoj su mjeri u skladu s međunarodnim standardima te je kaznena odgovornost proširena i na pravne osobe. Dapače u određenoj mjeri kriminalizacija pranja novca nadilazi međunarodne standarde jer primjerice predviđa kriminalizaciju pranja novca iz Hrvatska financijska izvještajna jedinica odnosno Ured za sprečavanje pranja novca nema mandat za istraživanje već samo za sada učinkovito makar i uz nedovoljan broj zaposlenih prikuplja podatke o transakcijama te prenosi izvješća drugim tijelima.» Završen citat. Da ured doista funkcionira i djeluje sukladno očekivanjima potvrđuju mnogi službeni podaci. Na primjer u posljednjih 10 godina ured je analizirao i odradio, obradio 23 tisuće 438 sumnjivih transakcija 122 otvorena predmeta sa sumnjom prikrivanja pravog izvora novca i 9 tisuća 969 utvrđenih sudionika u otvorenim predmetima. Ukupno je ured 524 predmeta u vrijednosti 87 milijuna 724 tisuće 389 kuna podnio nadležnim tijelima na daljnje postupanje.

Da je podnešeno 67 zahtjeva za istragu te da je 47 podignutih optužnica i 15 pravomoćnih presuda. Istodobno je izdano i naloga za blokadu sredstava 11 osoba. Stoga ne čudi ali i ohrabruje činjenica da izvješće «State Departmenta» iz 2008. godine više ne izrađuje «Country Report» za Republiku Hrvatsku jer Republiku Hrvatsku ne smatraju kao zemlju od važnosti za pranja novca i financiranje terorizma. S obzirom da će i ovaj Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma još više pridonijeti u borbi protiv financijskih izopačenosti a i s obzirom da ne želim društvu u kojem će biti moguće bogatstvo bez rada glasovat ću za ovaj zakon i zbog vjere da će pridonijeti razvoju društva kakvog želimo. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, posebna mi je čast što danas mogu ovdje pozdraviti i gospođu Slavicu Plečić

za sprječavanje pranja novca. Ja ću odmah uvodno reći da slika Hrvatske koju ja gledam i slika Hrvatske koja stoji ispred mene je daleko svjetlija i ljepša, nego smo imali priliku malo ranije čuti. Ja zaista se ne mogu složiti sa konstatacijama pojedinih kolega koji uporno u ovome Saboru Republiku Hrvatsku pokušavaju prikazati jednom crnom, mračnom, tmurnom slikom jer to zaista nije tako. Jer Hrvatska kakvu je ja vidim znatno je svjetlija, znatno je ljepša zemlja i domovina. Dakle, kao i u velikom broju slučajeva do sada pred nama se nalazi jedan od zakonskih rješenja koji se usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije i dakako predlaže se donijeti u hitnom postupku, dakle objedinjeno prvo i drugo čitanje što je sasvim razumljivo. O temeljima razvitka preventivnog sustava u nas ja neću posebno ovdje govoriti, ali ću spomenuti '97. godinu kao godinu kada su utvrđeni temelji. Jer, bilo je ovdje isto tako primjedbi kako taj sustav se nije dovoljno razvio. Međutim, ako je '97. uspostavljen temelj za razvoj toga sustava to znači da je i sustav konstantno u razvoju i nakon donošenja ovoga zakona vjerojatno će danas, sutra kada se promijene međunarodni standardi, kada se promijene okolnosti u našem okruženju opet taj sustav biti potrebno još dodatno doraditi. Ono što ja želim naglasiti kako je donošenjem Zakona o sprječavanju pranja novca 1997. godine temeljem kojeg je u okviru Ministarstva financija kao potpuno autonomna i samostalna financijsko-obavještajna jedinica ustrojen i Ured za sprječavanje novca, te određivanjem uz pojavu pranja novca 2003. ili četvrte godine i financiranja terorizma kao posebnih kaznenih djela konačno uspostavljen model sprječavanja i borbe protiv zlouporaba našeg financijskog sustava za potrebe ovih pojava. Dakle, na taj način u Republici Hrvatskoj je uspostavljen zakonodavno-pravni i institucionalni okvir za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma koji je u svojoj najvećoj mjeri usklađen sa međunarodnim standardima. To znači da se kod nas u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma upotrebljavaju isti standardi kao i u zemljama članicama Europske unije što je nešto ću o tome kasnije reći, ali što je potvrđeno i kroz relevantne međunarodne dokumente, odnosno dokumente međunarodnih institucija. Središnje mjesto u sprječavanju sustava pranja novca i financiranja terorizma po važećem, ali i po predloženom zakonu predstavlja, odnosno zauzima Ured za sprječavanje pranja novca koji je sukladno međunarodnim standardima ustrojen kao središnja analitička služba. I njegova osnovna uloga je obavljanje preventivnih analitičkih, nadzornih i edukativnih poslova, odnosno zadaća. To znači kako ured kao tijelo prevencije niti po međunarodnim standardima, niti po zakonu nije nadležan za policijske istrage, nije nadležan da radi policijske izvide, nego je to zadaća i uloga sasvim drugih institucija u ovoj državi. Dakle, to je jedan, da bi taj sustav kao cjelovit sustav mogao kvalitetno funkcionirati. Dakle, sprječavanje pojavnih oblika pranja novca koji su u svojoj biti aktivnosti u bankovnom, novčarskom i drugom poslovanju s ciljem prikrivanja pravih izvora novca ili neke druge imovine za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu nije u nadležnosti samo jedne institucije. Dakle, nije u nadležnosti samo Ureda za sprječavanje pranja novca, nego i drugih sudionika koje ovaj zakon precizno definira. Sudionike sustava možemo svrstati u tri kategorije. Ja ih neću ovdje posebno nabrajati, ali ću spomenuti tri najbitnije kategorije. To su tijela prevencije u okviru kojih su i obveznici sustava koji su isto tako jedna veoma važna karika, jer drugi su kolege pričali koja je zadaća i obveza obveznika sustava, Dakle, tijela Ministarstva financija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga itd. Zatim, tijela kaznenog progona, policija, državno odvjetništvo, sudstvo o čijoj ulozi ja neću posebno govoriti. Dakle, za učinkovito i uspješno funkcioniranje cijelog sustava prevencije i suzbijanja pranja novca i pokušaja na taj način financiranja terorizma neophodna je tijesna i bezrezervna suradnja svih sudionika sustava, a ovdje posebno naglašavam potrebu međunarodne suradnje. Dakle, suradnje našega Ureda za pranje novca sa drugim financijsko-analitičkim financijsko-analitičkim ili obavještajnim jedinicama drugih zemalja što naš ured redovito i čini. Smatram kako je potrebno posebno istaknuti dvije činjenice. Prvo, činjenicu koja govori o tome kako hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca zaista tijesno surađuje sa financijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja kroz svoje aktivno sudjelovanje u okviru međunarodnog Udruženja Udruženja svjetskih financijsko-obavještajnih jedinica kojeg čini 107 članica, te u okviru Odbora Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, te činjenicu koja govori o tome kako su procjenitelji svih relevantnih međunarodnih institucija hrvatski model preventivnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ocijenili suvremenim i učinkovitim, te većim dijelom usklađenim sa međunarodnim standardima, a funkcioniranje našega ureda gotovo besprijekornim i uzoritim. S obzirom na to da je Međunarodna zajednica u međuvremenu donijela nove standarde i mjere iz područja suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma bilo je potrebno dakle prionuti promjeni zakona, odnosno donošenju novog zakona o rješavanju ovih problema u društvu i to je osnovni razlog zašto se danas nalazi pred nama prijedlog potpuno novoga zakona. Osnovni razlozi zbog kojih se predlaže dakle donošenje ovog zakona jeste implementacija i prihvaćanje međunarodnih standarda, odnosno direktiva i preporuka Vijeća Europe koje su članice Europske unije bile dužne implementirati u svoje pravne sustave do 15. prosinca prošle godine, te provođenje akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske vezano uz poglavlje 4. – Sloboda kretanja kapitala u kojem je središnja mjera upravo donošenje novog zakona. Treba naglasiti isto tako kako načela ovoga zakona ne odstupaju značajnije od načela zakona koji je trenutno na snazi, nego se radi čisto o uvođenju novih međunarodnih standarda, ali i otklanjanja nedostataka pojedinih koji su uočeni od strane Odbora stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma Vijeća Europe. Također treba reći da se predloženim zakonom cjelovito i na odgovarajući način uređuje i područje sprječavanja financiranja terorizma za razliku od dosad važećeg zakona kojim je na primjeren način uređeno samo područje pranja novca. Na koncu ovoga moga izlaganja ili rasprave još samo nekoliko rečenica o najznačajnijim novinama koje donosi novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Ja ću ih samo nabrojati. Uvodi se obveza procjene rizika za klijente i transakcije, dakle od strane obveznika, uvode se ograničenja u poslovanju s gotovinom za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu djelatnost iznad iznosa od 105 tisuća kuna. iznad iznosa od 105 tisuća kuna. Uvodi se zabrana korištenja anonimnih proizvoda, uvodi se pojam politički izloženih osoba, proširuje se krug obveznika i na jedan primjeren način se i učinkovit način su određene ovim Zakonom sankcije za one koji krše i ne primjenjuju zakon na onakav način kako je to regulirano. Dakle, radi se o implementaciji u naš pravni sustav, odnosno u naš zakon svih onih preporuka ili nedostataka koji su uočeni od odbora Vijeća Europe. Radi svega onoga što sam ranije rekao, ali i iz svog osobnog uvjerenja kako će ovaj zakon nadalje doprinijeti unaprjeđenju i učinkovitosti hrvatskog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te da će Republika Hrvatska, o tome je govorio kolega Marić i dalje ostati destinacija, ovo posebno naglašavam, i dalje ostati destinacija koja uopće prema nekakvim međunarodnim kriterijima svih relevantnih međunarodnih institucija uopće nije bitna da bi se pratila u smislu kao destinacije koja je pogodna za obavljanje ovih nečasnih aktivnosti. Dakle, iz svih tih razloga ja ću ovaj Zakon apsolutno i bezrezervno podržati. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I završavamo pojedinačnu raspravu sa uvaženom zastupnicom Nadicom Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Kao što smo čuli u nizu rasprava prije ove moje, najvažnija novina koju donosi predloženi zakon u odnosu na sada važeći zakon jest uvođenje procjene i analize rizika pranja novca, odnosno financijskih transakcija, a koju procjenu i analizu su dužni obavljati sami sami obveznici. Važnost te novine jest u tome što uvodu pristup utemeljen na analizi procjene rizika na koji način se primorava obveznika da procjenjuje vlastitu izloženost rizicima pranja novca ili financijskog terorizma, što do sada nije bio slučaj. Naime, dosadašnji zakon zasnivao se na točno propisanim mjerama i radnjama koje su obveznici morali poduzimati, ali bez procjene i analize rizika za samog obveznika. postiže se to da sam obveznik definira mjere koje će poduzima proporcionalno identificiranom riziku. Zakonom su definirane i 4 mjere dubinske analize stranke koju obveznici moraju provesti. Dvije mjere su zapravo prenesene, prenesene, da tako kažemo iz sada važećeg zakona. Riječ je o mjeri utvrđivanja identiteta stranke i mjere utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika, a dvije nove mjere su mjera prikupljanja podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije i druga mjera je mjera stalnog praćenja poslovnog odnosa ili transakcije, pri čemu transakcije moraju odgovarati saznanjima o stranci, odnosno vrsti posla kojoj se stranka bavi pa čak i o izvoru sredstava stranke. Dakle, ova dubinska analiza pretpostavlja važni pregled poslovanja stranke, ja bih čak rekla otvaranje svojevrsnih dosjea. S tim u vezi najinteresantnija je zapravo odredba zakona koja nalaže obvezniku da ne smije uspostavljati poslovni odnos sa strankom, ili čak mora prekinuti već uspostavljeni odnos ako ne može provesti takve mjere dubinske analize. A ja vas pitam koja će primjerice banka, jer najčešće će upravo banke biti u situaciji da rade takve dubinske analize rizika. Dakle, koja će banka odustati od velikog novca ili masnog zalogaja, evo čak i kad je on rizičan kad ima mogućnost zapravo da rezervacije za rizike u poslovanju ukalkulira u cijenu svojih usluga i u konačnici sve lijepo prevali na poštene građane koji, eto u ovoj zemlji ionako sve plaćaju. Jer Ured za sprječavanje novca nažalost ostao je nevidljiv i, eto nije uspio zastrašiti nikoga od potencijalnih perača novca. Samo toliko, hvala lijepa.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 Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, završno u ime kluba SDP-a koji će podržati ovaj prijedlog zakona, ali mu, evo izražavamo ipak žaljenje što možda nije bilo i vremena iako smo mi to i ranije govorili da se ove naše inicijative kako bi ured postao efikasniji i kako bi Hrvatska u cjelini postala efikasnija u sprječavanju pranja pranja novca i financiranju terorizma. Želimo skrenuti, eto pozornost kako, još evo završno, kako se provjerava strani kapital koji ulazi u Hrvatsku? Što rade naše tajne službe? Da li one usko surađuju upravo sa uredom i sa USKOK-om nama sumnjivi, nesumnjivo je to da nama sumnjivi kapital dolazi u Hrvatsku, da kupuje naše neobnovljive resurse i to je također jedno od važnih pitanja. Ja mislim, evo takvih nekih izričitih odredbi čak ni u samom prijedlogu zakona nema, ali ako postoji jedna dobra volja, naravno da je ovo u sklopu ovih općih odredbi itekako moguće provesti. Meni je žao ovdje što nema državnog tajnika Mladinea koji sigurno ne zna što se često događa po pojedinim ekpoziturama, ispostavama, područnim poreske uprave. Naime, nedvojbena je činjenica, to smo imali prilike vidjeti s tematske sjednice našeg Vijeća za borbu protiv korupcije gdje su naši gospodarstvenici govorili, ali i drugi ljudi koji su se u svom radu, koji imaju iskustva, koji su se suočili i sa koruptivnim djelima. Pa, jedno pitanje bi bilo vrlo interesantno. Kako to da ljudi koji prijave sumnjive transakcije, koji upozoravaju na to, gospodarstvenici također, kako to da upravo tada, odnosno nakon toga podliježu, evo da budemo na tragu silogizma koji upotrebljava i ovaj naš prijedlog zakona, dubinske analize financijske policije i poreske uprave? To je nešto što nije slučajno i što već nailazi kao na jednu vrlo negativnu i obeshrabrujuću poruku prema našim građanima, a ovdje želimo upravo prijedlogom zakona ohrabriti ove subjekte, ne samo ih ohrabriti, nego ih i prisiliti da budu vrlo pažljivi i imaju vrlo konkretne i vrlo stroge obveze prema klijentima kako bi se dakle Hrvatska što uspješnije borila protiv sprječavanja pranja novca. Ali to je loša poruka, jer nitko baš ne želi i od ovih gospodarstvenika i tako, bez obzira i kako posluje, da mu se onda sruči i Financijska policija i Porezna uprava osim onih redovnih kontrola, upravo nakon toga, nakon toga, nakon što su prijavili takve slučajeve. To nisu sporadični slučajevi nego to je zadesilo u Hrvatskoj svakog onog tko je prijavio. To je loša poruka, odnosno to je poruka koja govori upravo suprotno da onda nemamo zbiljsku volju, a ja to ne želim vjerovati. Mi u SDP-u jednostavno ne želimo prihvatiti takvu činjenicu da je tomu tako. Te ljude treba ohrabriti da prijavljuju pa se postavlja pitanje da li ima uopće jednog zakonskog rješenja da takvi ljudi budu zaštićeni upravo od neosnovane i prekomjerne represije pa čak i ove ovakve dubinske analize. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Time zaključujem raspravu. I da li želi u ime predlagatelja? Da. Uvaženi

raspravu kronološkim redom na nekoliko točaka na koje bih se osvrnuo. Prije svega bila je jedna opservacija da je ovo jedan solidan zakon koji je prebrzo i nedovoljno raspravljen. Ja bih na to se jednostavno očitovao da smatramo da je ovo više nego solidan, dapače vrlo dobar zakon koji je raspravljan i dan svima na mišljenje. Kada kažem svima, upravo onima koji su najvažniji sudionici ovog zakona, a to su nadzorna tijela, prije svega HANFA, Hrvatska narodna banka, tu su ostale uprave Ministarstva financija, Porezna uprava, Carinska uprava, ali i DORH, ali i evo malo prije sada spomenuta Obavještajna agencija. Ono što bih rekao, ja se nadam da, mislim, pretpostavljam da će ovaj uvaženi Dom danas upravo i raspravljati o jednom od tih nadzornih tijela, to je današnji Devizni inspektorat na svom putu prema postojanju financijski inspektorat. Što se tiče kritika na račun ureda, neki od uvaženih zastupnika su se referirali i sa nekakvim brojkama iz međunarodnog okružja, bilo je naravno i brojki iz domaćeg okružja. Ja bih se zadržao na njima i zapravo fokusirao na nekoliko izvješća inozemnih, uvaženih inozemnih agencija. Prije svega taj "Manival" kojega smo nekoliko puta danas spomenuli, koji zapravo vrlo jasno i nedvosmisleno govori da je sustav u velikoj mjeri usklađen kada se radi o provođenju mjera sprječavanja pranja i otkrivanja takvih slučajeva od strane Ureda za sprječavanje novca i da je ured po njima u potpunosti funkcionalan. Isto tako što se tiče izvješća State Departmenta iz 2005. kako Hrvatska citiram: "nije nikakav centar za pranje novca". Najbolji dokaz je upravo to što nas više i ne prate u svom izvješću, a isto tako i izvješće Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koja je vrlo jasno dala kao preporuku da je potrebno čuvati autonomiju i administrativnu prirodu ureda u sastavu Ministarstva financija. Ono što bih zadnje na kraju rekao, dakle ovi slučajevi koji su i u raspravi spomenuti spomenuti i raspravljani oko ubacivanja tzv. prljavog novca u sustav, ovaj zakon je upravo najvećim dijelom fokusiran upravo na to, da se ojača ta nadzorna služba odnosno nadzorne službe koje su u sklopu tog međuinstitucionalne suradnje, tog protokola o međuinstitucionalnoj suradnji, da se one ojačaju i zapravo da se takve aktivnosti i takve akcije spriječe. Tako da u svakom slučaju meni je drago ponovo još jedanput moram reći, čuti da su klubovi zapravo a i individualno zastupnici podržali ovaj zakon jer smo sigurni da će on doprinijeti daljnjoj izgradnji sustava za sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti o glasovanju. Time prekidamo prijepodnevno zasjedanje i nastavljamo u 15,00 sati sa 3. točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 92. Hvala lijepa.